Austatud Riigikogu! Alustame VI istungjärgu 6. töönädala teisipäevast istungit. Nüüd on nagu ikka võimalik üle anda eelnõusid ja arupärimisi. Palun!

tuletan teile meelde, et täna pärast täiskogu istungi lõppu valime siin istungisaalis Parlamentidevahelise Liidu ehk IPU Eesti rühma juhatuse. Kõik Riigikogu liikmed on sellele valimisele oodatud. Aga see toimub pärast täiskogu istungit. Teine teade on see, et täna pärast täiskogu istungi lõppu toimub siin istungisaalis kõrghariduse toetusrühma asutamiskoosolek, kokkukutsuja on Margit Sutrop.Nii, Nii, nüüd on kohaloleku kontroll.

Meil on ka üks väike päevakorra täpsustus. Nimelt, tänase kolmanda päevakorrapunkti arutelul, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud noorsootöö seaduse muutmise seaduse eelnõu 411 esimesel lugemisel, teeb komisjoni ettekande kultuurikomisjoni liige Viktoria Ladõnskaja-Kubits. Läheme tänase päevakorra juurde. Esimene päevakorrapunkt on õiguskantsleri ettepanek anda nõusolek Riigikogu liikmelt Mailis Repsilt saadikupuutumatuse äravõtmiseks ja tema suhtes kohtumenetluse jätkamiseks. Enne kui ma õiguskantsleri siia kõnepulti palun, juhin teie tähelepanu, kuidas me seda päevakorrapunkti menetleme. Kõigepealt on õiguskantsler Ülle Madisel võimalik oma seisukohta tutvustada kuni 15 minutit. Seejärel, ütleb kodu‑ ja töökorra seadus, on Riigikogu liikmel võimalik esitada õiguskantslerile üks suuline küsimus. Küsimuste lõppedes on avatud ka läbirääkimised, kus Riigikogu liikmed ja komisjonide-fraktsioonide esindajad võivad sõna võtta. Kui need läbirääkimised on lõppenud, läheb hääletusele õiguskantsleri ettepanek. Juhin tähelepanu, et ettepaneku vastuvõtmiseks on vajalik Riigikogu koosseisu häälteenamus. Nii, austatud õiguskantsler, kõnetool on teie.

õiguskantsleri seaduse § 1 lõikega 3 ning kriminaalmenetluse seadustiku §‑ga 3826teen Riigikogule ettepaneku Riigikogu liikmelt Mailis Repsilt saadikupuutumatuse äravõtmiseks. Riigikogu nõusolekut on vaja Mailis Repsi suhtes kriminaalmenetluse jätkamiseks.Rõhutan, et selle ettepaneku tegemine ega ka saadikupuutumatuse võimalik äravõtmine ei tähenda, et Riigikogu liige on kuriteos süüdi. Samuti ei peata see tema volitusi Riigikogu liikmena. Riigikogu liikme volitused lõpevad siis, kui kohus otsustab ta süüdi mõista ja see otsus jõustub.Nagu seadus seda nõuab, loen ette, milles Riigikogu liiget kahtlustatakse. Kahtlustatavale Mailis Repsile etteheidetavad kuriteod on prokuratuuri taotluses kokku võetud järgmiselt.Esiteks,

punktis 2 sätestatud kuritegude toimepanemisel ametiisikuna karistusseadustiku § 288 lõike 1 mõttes, kelle õiguspädevuses oli käsutada ja kasutada talle usaldatud riigivara.

punkti 3 järgi kvalifitseeritava osategudest moodustuva jätkuva kuriteo toimepanemises, mis seisneb selles, et proua Reps on ametiisikuna ebaseaduslikult pööranud enda kasuks talle usaldatud võõrast vara kokku mitte vähem kui 3579 eurot ja 6 senti. Kolmandaks, Mailis Repsi kahtlustatakse karistusseadustiku § 209 lõike 2 punkti 2 järgi kvalifitseeritava, jällegi, osategudest moodustuva jätkuva kuriteo toimepanemises, mis seisneb selles, et Mailis Reps ametiisikuna tekitas tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel varalise kasu saamise eesmärgil Eesti Vabariigile varalist kahju kokku 6155 eurot ja 15 senti. Kahtlustuse sisuks olevad täpsemad elulised asjaolud on välja toodud riigi peaprokuröri taotluses. Vastavalt kriminaalmenetluse seadustikule tutvub õiguskantsler vajaduse korral toimiku materjaliga, kuid seejuures õiguskantsler loomulikult ei asu kohtu asemele, ei hinda süü olemasolu, kogutud tõendite piisavust ega muud, mida peab tegema kohus. Seaduses ettenähtud kontrolli käigus tutvusime kriminaaltoimikuga leht-lehelt – see on väga mahukas materjal – ja kuulasime vastavalt sellekohasele soovile ära ka Mailis Repsi kaitsjad. Nimetatud toimingute käigus ei ilmnenud asjaolusid, mis annaks alust arvata, et kriminaalmenetluse alustamine või süüdistuse esitamine oleks toimunud mõnel ebakohasel, näiteks poliitilisel motiivil, ja oleks ilmselgelt põhjendamatu. Veel kord: Riigikogule selle ettepaneku tegemisel ei anna õiguskantsler hinnangut süüdistatava süü olemasolu ega selle tõendatuse kohta. Ka Riigikogu ei otsusta täna Mailis Repsi süüküsimust, kui annab nõusoleku tema suhtes eelkirjeldatud asjaoludel kriminaalmenetluse jätkamiseks. Vastavalt põhiseaduse § 22 lõikele 1 ei tohi kedagi käsitada kuriteos süüdi olevana enne, kui tema kohta on jõustunud süüdimõistev kohtuotsus. Saadikupuutumatuse äravõtmine annab üksnes võimaluse jätkata Mailis Repsi suhtes kriminaalmenetlust ja selgitada välja tõde. Aitäh!

Vastavalt seadusele tuleb selle küsimuse arutelul jääda konkreetselt prokuratuuri esitatud taotluse ja õiguskantsleri ettepaneku raamesse. Siin saan öelda vaid seda, et kohtumenetlust ja tõe selgumist kohtus on soovinud ka Riigikogu liige Mailis Reps ise. Riigiõiguslik tava on see, et sellisel juhul, kui õiguskantsler on toimikut

Küll aga kohus selgitab, mis on õige ja mis on vale. Kui otsus jõustub, siis vastavalt sellele Riigikogu liige kas vabaneb süüst või tema volitused lõpevad.

Selliselt toimides täidab Riigikogu liige vastavalt südametunnistusele ja põhiseadusele oma ülesandeid. Mart Helme, palun! Aitäh! Mul on küsimus hoopis teisest ooperist, aga kuna õiguskantsler meie ees on, siis ma kasutan võimalust. Kuivõrd objektiivseks me võime pidada prokuratuuri hinnanguid ühes, teises või kolmandas küsimuses? Ma ei pea silmas siin praegu üldsegi ainult Mailis Repsi kaasust. Üks prokuratuuri juhtivaid süüdistajaid Taavi Pern on eemaldatud Tartus kohtuprotsessilt, kuna ta on esitanud valeandmeid, võltsinud ja vassinud, ühesõnaga, teinud seda, mida õiguskaitseorgani töötaja mitte mingil juhul teha ei saa. Kahjuks pean veel kord kordama, et vastavalt kriminaalmenetluse seadustikule, mis seda protseduuri täna siin reguleerib, on minul kohustus jääda vastustes taotluse piiresse. Seega saan üldiselt öelda ainult niipalju, et kui mõni ametiisik, sealhulgas prokuratuuris vastutusrikkal kohal töötav ametiisik, on käitunud viisil, mis on taunitav ja tekitab umbusaldust nii selle organisatsiooni kui ka Eesti riigi vastu, siis tuleb selle teemaga tegeleda eraldi ja see küsimus lahendada. Praeguse päevakorrapunkti arutelusse, kardan, see ei puutu.

Need kaks asja on tegelikult otseses põhjuslikus seoses ka tänase päevaküsimusega, kui palju me saame prokuratuuri praegu üldse usaldada, kui seal sees toimuvad protsessid, mis ei ole kohased õiglasele õigusemõistmisele. Minu küsimus teile on:

Konkreetsed prokuratuuri töötajad ja erinevas auastmes prokurörid ei allu õiguskantsleri järelevalvele. Järelevalvemehhanism on teistsugune. Õiguskantsler saab prokuratuuri tegevust hinnata üksnes hea halduse põhimõtte raamides. Ametnikele, kes süüliselt rikuvad oma teenistuskohustusi, on vastutus ette nähtud teiste seadustega ja vajadusel mõistab kohus nad ka süüdi. Tuletan meelde,

Seda antud juhul ei olnud. Kriminaalmenetluse seadustik, konkreetsemalt § 3828lõige 4 ütleb ka seda, et Riigikogu liikmete küsimused ja õiguskantsleri vastused peavad jääma Riigikogule esitatud materjalide piiridesse. Paraku pean seda seadust täitma ja nii ei saa teile soovitud vastuseid anda. Austatud õiguskantsler, ma tänan teid selle tähelepaneku eest. Ka mina oleksin soovinud Riigikogu liikmete tähelepanu juhtida Riigikogu kodu‑ ja töökorra seadusele, mis sätestab, et me peaksime ikkagi olema selle päevakorrapunkti raames.

Tänan hea aseesimees! Hea ettekandja! Ma ei ole kõige pädevam selles juriidikas, aga küsimus on selline. Kas ainult siis kohtu kaudu on võimalik Mailis Repsil enda süütust tõestada ja juhul, kui lihtsalt ei ole, siis jääbki see asi, ütleme, meedia tasandil alusetuks süüdistamiseks? Ehk kui me võtame saadikupuutumatuse, avaneb Mailisel võimalus kohtus enda ja Riigikogu head mainet kaitsta. Suur tänu küsimuse eest! Täpselt nii see on. Head kolleegid! Enne, kui me seda punkti arutama asusime, tutvustasin ma selle punkti menetluse korda, muu hulgas ütlesin, et igal Riigikogu liikmel on üks suuline küsimus. Tänan, austatud õiguskantsler! Rohkem teile küsimusi ei ole. Tänan teid selle ettekande ja ettepaneku eest. Head kolleegid, avan läbirääkimised. Kas kellelgi on sõnavõtusoovi? Ei ole. Siis on meil vaja õiguskantsleri ettepanek läbi hääletada.

Austatud Riigikogu, õiguskantsler on teinud ettepaneku anda nõusolek Riigikogu liikmelt Mailis Repsilt saadikupuutumatuse äravõtmiseks ja tema suhtes kohtumenetluse jätkamiseks. Kes on õiguskantsleri ettepaneku poolt? Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Õiguskantsleri ettepanekut toetas 56 Riigikogu liiget. Ettepanek on vastu võetud. Head kolleegid! Liigume tänase teise päevakorrapunkti juurde: Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni algatatud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu

Lugupeetud koosoleku juhataja! Lugupeetud kolleegid! Lugupeetud tehniline personal! Asun siis kohe asja juurde. Aga algatuseks ma pean ikkagi peatuma referendumite tähendusel.

Seda ka siis asjaolu tõttu, et sellel põhiseaduskomisjoni istungil, kus seda eelnõu arutati, väljendas valitsuse esindaja valitsuse seisukohta, et meie, eestlased, pole ikka veel piisavalt arenenud selleks, et omi küsimusi referendumitel ise otsustada. Aga ma tulen lõpus selle teema juurde veel tagasi.Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna üheks peamiseks eesmärgiks on kodanikele võimalikult laia otsustusõiguse andmine. Tegelikult see ongi valitsusvorm, mille nimi on demokraatia. Seda on alati käsitletud sellise vormina, kus kodanikud teevad oma otsuseid ise ise kas otse või valitud esindajate kaudu. Viimastel aastakümnetel on palju kõneldud ka liberaalsest demokraatiast, mille puhul toonitatakse lisaks vajadust kaitsta isiku‑ ja kollektiivseid õigusi. Aga neid ei saa vastandada ja põhimõtteliselt ei saa see väärata ka demokraatia põhituuma. Vastasel korral, kui see vääraks demokraatia põhituuma, oleks tegemist sellise olukorraga, mida vahva sõdur Švejk kirjeldas nii, et meie maakera sees on veel üks teine maakera, mis on tunduvalt suurem kui see, mille sees ta on. Samamoodi oleks sügavalt eksitav vastandada esindusdemokraatiat otsedemokraatiale. See oleks lihtsalt ühe demokraatia tööriista eitamine. Kui väita, et kodanikud on referendumitel kergesti manipuleeritavad, siis tuleks ju tunnistada, et esindajate valimise puhul on manipuleerimine hoopis lihtsam, ja kui soovida olla järjekindel, siis tuleks kõigepealt jätta ära valimised. Rahvahääletused aitavad luua sidusat ühiskonda ja väldivad kodanike võõrandumist poliitikast. Kõige tihedamate rahvahääletustega riik on ka maailma üks õitsvamaid maid, nimelt Šveits. Ida-Euroopa maadest on alates 1990. aastatest kõige rohkem üleriiklikke rahvahääletusi, nimelt 20, toimunud Sloveenias. Pole imestada, et selles riigis on ka inimarengu indeks Ida-Euroopa kõige kõrgem. Leedus on samal ajal toimunud 14 referendumit ja Lätis üheksa. Aga Eesti referendumikultuur, millele me panime aluse juba kahe maailmasõja vahel, kui Sloveenia riiki üldse olemaski polnud,

Rahvahääletused töötavad demokraatia instrumentidena ikkagi ainult neis riikides, kus kehtivad kodanikuvabadused ja poliitilised õigused. Näited Natsi-Saksamaalt ja Nõukogude Liidust, mida mõnikord referendumite puhul šarlatanlikult tuuakse, tegelikult ei päde. Parlamendi ja teiste esinduskogude valimisi me ju ei välista seetõttu, et need toimuvad ka paljudes autoritaarriikides. Rahvahääletused võivad olla juriidiliselt siduvad ja mittesiduvad. Viimast samastatakse tihti nõuandva referendumiga ja kutsutakse otsedemokraatia pehmeks instrumendiks või pehmeks vormiks. Mittesiduva referendumi mõistet Eesti õigusaktides ei ole, selle asemel kasutatakse meil rahvaküsitluse mõistet. Aga see ei tähenda, et sedasinast mittesiduvat rahvahääletust üldse maamunal ei eksisteeriks. Mõistagi on siduvad referendumid paremad kui mittesiduvad, sest niimoodi kodanikele antav signaal on selge: ainult sinu hääl loeb. Mõnes riigis on kehtestatud ka rahvahääletuse siduvus alates poolthäälte teatavast ülekaalust või teatavast kodanike häälte ja osaluse proportsioonist. Tihti aga kinnitatakse enne referendumit, et ehkki see on juriidiliselt mittesiduv, loetakse tulemus poliitiliselt siduvaks. Nii oli näiteks Brexiti referendumiga. Rahvahääletused toimuvad Euroopa maades nii riigi kui ka kohaliku omavalitsuse tasandil. Kohalikus omavalitsuses saavad nad loomulikult toimuda ainult kohaliku omavalitsuse pädevusse kuuluvate küsimuste üle, nii nagu kohalik volikogu ei saa ka oma pädevuse piire ületada, ja referendumil on otsustusõigus kohaliku esinduskogu valijatel. Kohaliku rahvahääletuse reeglid on eri riikides üsna erinevad. Rahvahääletuse võib algatada kohalik täitevvõim või esinduskogu näiteks Austrias, Norras, Poolas, Prantsusmaal, Slovakkias, Soomes ja Tšehhis. Rahvas saab kohalikul tasemel referendumeid algatada näiteks Bulgaarias, Norras, Prantsusmaal, Saksamaal, Slovakkias, Sloveenias ja Šveitsis. Kohalikud rahvahääletused on siduvad vähemalt mõnes küsimuses, mitte kõikides küsimustes, näiteks Islandil, Itaalias, Poolas, Šveitsis ja Tšehhis.

on Euroopa riikides kohalikud rahvahääletused alates 1990. aastatest läbi teinud eduloo. Aga nii nagu üleriigiliste referendumite puhul vaatab Eesti teistele Euroopa maadele alt üles, niisamuti oleme kohalike rahvahääletuste puhul erand ja mitte positiivne erand. Meil mingit edulugu toimunud ei ole.

siis meil Eestis on küll kirjutatud palju igasuguseid palvekirju, petitsioone, mida me natukene demagoogiliselt rahvaalgatuseks nimetame,

Nii. Nüüd ma lähen konkreetsemaks ja räägin selle eelnõu eelloo. Nimelt pöördusid Saaremaa Vallavalitsuse liikmed 2018. aastal õiguskantsleri poole küsimusega, kas on õiguspärane kehtestada siduva rahvahääletuse võimalus valla põhimääruses. Õiguskantsler vastas, et aastatel 1993–1999 oli kohalik rahvahääletus kohaliku omavalitsuse teostumise üks vorme.

KOKS‑i § 2 lõike 2 punktis ettenähtud kohaliku rahvahääletuse. Muudatust põhjendati vajadusega viia seadus kooskõlla põhiseadusega. Õiguskantsler aga väitis samas, et põhiseadus ei keela siiski seadusandjal kohaliku omavalitsuse esindusdemokraatliku mudeli täiendamist vahetu demokraatia instituutidega, sealhulgas kohaliku rahvahääletusega, ja kohaliku rahvahääletuse KOKS‑ist kaotamise põhjendus ei olnud õiguslikult korrektne. Toonitan: kaotas. "Kaotas" tähendab eesti keeles, et enne oli midagi, aga nüüd enam ei ole. Seda, mida enne ei olnud, ei saa ka kaotada. Antud juhul oli niisiis enne ette nähtud kohaliku rahvahääletuse võimalus, mis aga kaotati. Selle taastamine tähendab, et ennistatakse endine olukord, mil kohalik rahvahääletus oli võimalik.

"teostub demokraatlikult moodustatud esindus‑ ja võimuorganite kaudu, samuti kohaliku elu küsimustes rahvaküsitluste, ‑algatuste ja ‑hääletuste teel." See on pisut teistmoodi ja selgemalt

ei tähenda see, et kohalikes omavalitsustes on kohe võimalik korraldada siduvaid rahvahääletusi. Küll aga tähendab see, et kohalikel omavalitsustel, kohalike omavalitsuste volikogudel, oleks õigus kirjutada oma põhimäärusesse sisse täpsemad regulatsioonid, kas ja kuidas neid rahvahääletusi korraldada, kaasa arvatud näiteks selle kohta, millal on tulemused siduvad ja mida võivad algatada elanikud ja kui võivad algatada elanikud, siis missugune on künnis, kas see on 10%

Vastupidi, on alust arvata, et volikogud kaaluvad väga põhjalikult, kas ja kuidas rahvahääletusi algatada või nende algatamise võimalust anda ja kuidas neid korraldada. Nemad, volikogud, ka tunnevad kohaliku elu küsimusi paremini. Võiks öelda, et mõnes kohas võivad need künnised olla ühtemoodi, teises kohas teistmoodi. Nii. Aga nagu ka põhiseaduskomisjoni koosolekul märkisin, pole välistatud see, et käesolevat eelnõu võiks täiendada ja niimoodi, et juba seal oleksid künnised ja teised tingimused sätestatud, mis sel juhul kehtiksid üleriigiliselt, kõigis kohalikes omavalitsustes.

Ma pean ütlema, et mulle see lähenemine ei meeldi, aga hädaga tuleb seda aktsepteerida. Saan aru, et ka õiguskantsler toetab praegu sellist lähenemist. 1990. aastatel oleks piisanud lihtsalt sellisest sellisest sättest, nagu toona oli, aga praegu ma saan aru, et õiguskantsler arvab ka, et võib-olla oleks parem seda täiendada. Nii ehk naa, olgu ühte‑ või teistmoodi, peamine on aga tahe rahvahääletuse võimaluse loomiseks. Paraku, nagu ma alguses märkisin, valitsuse esindaja teatas põhiseaduskomisjonis, et peamine põhjus, miks valitsus eelnõu ei toeta, on see, et Eesti ühiskonna küpsus võrreldes Šveitsi või Saksamaaga pole piisav ning siduvate tulemustega ning siduvate tulemustega rahvahääletus, rahvaalgatus, võib kaasa tuua võimalusi kohaliku omavalitsuse elanike demagoogiliseks ärakasutamiseks poliitilise võitluse huvides. Seda peamist põhjendust, kui see ikkagi jääb, me ükstapuha kui põhjaliku eelnõuga ei likvideeri. Kui valitsuskoalitsioon rahvast ei usalda, siis ta ikkagi ei usalda. Mulle ei meeldi ka üle dramatiseerida, mulle see üldse ei meeldi. Ma arvan, et siit Riigikogu kõnetoolist alatasa dramatiseeritakse asju üle. Aga ma leian, et see valitsuse peamine põhjendus on tegelikult meie Eesti ühiskonda alandav. Seda isegi hullemalt, kui

ehkki Lätis ja Leedus, ja nagu öeldud, Sloveenias ja väga paljudes riikides, kus on riiklust olnud lühemalt, tehakse seda ikkagi praegu.

Teile on Riigikogu liikmetel ka küsimusi. Mart Helme alustab. Aitäh, härra eesistuja! Hea Jaak! Meil on Eestis saanud viimastel aegadel tuule tiibadesse kaasavate eelarvete teema. See on see koht, kus sisuliselt rahvas räägib kaasa maksuraha, riigi raha, kohaliku omavalitsuse raha kasutamisel sellel moel, et mida kohaliku omavalitsuse elanikud peavad oma elukvaliteedi parandamiseks või mingite puuduste likvideerimiseks kõige otstarbekamaks. Kas me võime seda käsitleda ühe niisuguse pääsukesena, mis osundab lõunamaa tuulte suunas, et rahvas tõepoolest soovib neid referendumeid? Kui me võtame ka need allkirjade kogumised, mida üle Eesti on tehtud paljudel puhkudel ja kümnetes ja kümnetes tuhandetes, siis kas ka need ei kõnele sellest, et on tõepoolest aeg mitte ainult kohalike referendumite korraldamiseks, vaid ka üleriigilise referendumi korraldamiseks? Aitäh, Aitäh selle küsimuse eest! Jaa, ma olen, Mart, sinuga nõus, et need asjaolud räägivad väga selget keelt, et meie kodanikud soovivad suuremat sõnaõigust endasse puutuvate küsimuste otsustamisel. Lisaks kõik küsitlusuuringud, eri aegadel

Riho Breivel, palun! Lugupeetud juhataja! Hea Jaak! 1990. aastate alguses, kui me hakkasime Eesti Vabariiki taaslooma, oli minul ja minu sõpradel selline tunne, et nüüd me saame tagasi selle vaba hea Eesti, aga kahjuks nagu ikka pühakotta tölnerid ja variserid. Tänaseks oleme jõudnud sinna, kus enam referendumeid ei usaldata teha, sellepärast et me ei ole nii küpsed. See tähendab, et kui ühiskond ei ole küps, siis ei ole sina, Jaak, küps, ei ole mina küps, kõik, kes me siin saalis istume, ei ole küpsed, sest meid ei tohi usaldada. Rahvale me ka ei tohi seda usaldada ja ka härra Ligi ei ole küps. Siit tulenevalt ma ikkagi tahaksin teada, missuguseid küsimusi me võiksime üldse konkreetselt rahvahääletusele panna. Aitäh

See on tegelikult täpselt see küsimus, mida võiks rahvahääletusele seada. See tekitaks konstruktiivse dialoogi.

ühiskond on üks heaoluriikidest. Ma näen praegu sellist momenti selles asjas, et rahvahääletus distsiplineerib ka saadikuid oma lubadustest kinni pidama. ikka küsimus läheb rahvahääletusele ja saadik on lubanud ühte ja teist ja kolmandat, aga seda ei täida, siis ongi põhjuseks ikkagi rahvahääletus. Ma kannaksin selle praegu üle ka Eesti ühiskonda, kus saadikud lubavad enne valimisi ükskõik mida ja praktiliselt ei vastuta millegi eest. Kas mu lähenemine on õige, et rahvahääletus kohalikus omavalitsuses distsiplineeriks ka meie saadikuid käitumisel ja lubadustest naa. Aitäh küsimuse eest! Ma arvan, et need Šveitsi numbrid päris õiged ei olnud, küll aga ma väga tunnustan selle küsimuseasetuse eest. Tegelikult on rahvahääletustel, eriti siduval, rahva poolt algatataval rahvahääletusel, väga tugev preventiivne roll.

rahva enamiku poolt aktsepteeritav, siis nad käituvad hoopis teistmoodi. Nad käituvadki tõeliste rahvaesindajatena, eks ju. Meil on praegu põhiseaduses nii, et juhul kui rahvahääletusel otsustatakse teistmoodi, kui Riigikogu on otsustanud, siis peaks Riigikogu laiali minema. Mina isiklikult arvan, et see olekski põhimõtteliselt õige. Sel juhul ei ole Riigikogu meie ühiskonna arvamuse peegel, mida ta ju peaks olema.

Algatajaid, ma arvan, ei saa olla rohkem kui 10%. Kui sa paned 30, siis sellises linnas nagu Tallinn sa mitte kunagi seda kokku ei saa. Ehk 10% saadakse kokku, nad algatavad rahvahääletuse. Vaata, kui võtab osa

Kuidas seda mehhanismi siiski niiviisi teha, et see rahvahääletus ei oleks mingi kitsa grupi, vaid tõesti rahva hääletus? Teiseks

Eks see ole päris selge, et osalust suurendab see, kui rahvahääletuse tulemus on siduv. See tähendab seda, et sel juhul kodanik teab, et nii, kuidas tema hääletab, nii, kuidas enamus hääletab,

natuke põhjalikumalt. Aga kuidas on lood Euroopa vanade riikidega? Kas näiteks Saksamaal toimuvad kohaliku omavalitsuse tasemel referendumid või mitte? Aitäh! Eks jah Saksamaa järgi ole meie poliiteliit ju tihtipeale joondunud. Saksamaal nimelt toimusid 1930. aastatel ka

Aga ma usun, et kui Saksamaa oma sõjajärgset konstitutsiooni kokku pani, siis ilmselt võeti seda ohtu arvesse. Saksamaal üleriigilisi rahvahääletusi ei toimu, mida ma ka põhiseaduskomisjoni koosolekul ütlesin. Küll aga toimuvad paljudes liidumaades kohalikud rahvahääletused.

ole selline tehislik või otsitud põhjendustega. Minu meelest on üsna selge, et otsedemokraatia annab võimu rahvale kätte rohkem, ja see tähendab seda, et poliitikutel ehk esindusdemokraatia inimestel on selle võrra seda võimu vähem või

kasutamata. Siis tuleb selgitada, et nad peaksid valima selliseid rahvaesindajaid, kes teevad taolisi muudatusi, mis annavad ka selle tööriista kodanikele kätte, mida praegu ei ole. Aitäh! Kert Kingo, palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud ettekandja! Siin on jutuks olnud rahvaküsitlused ja rahvahääletused. Äkki sa, Jaak, seletad lahti, mis on rahvaküsitluse ja rahvahääletuse erinevus? Aitäh,

Nagu ma enne märkisin, isegi kui see rahvahääletus ei ole juriidiliselt siduv, ei tähenda see seda, et need, kes rahvahääletuse algatavad, ma mõtlen just esinduskogu, ei saaks kuulutada välja, et ta muutub poliitiliselt siduvaks, et nii, kuidas kodanikud hääletavad, nii ka jääb. Aitäh! Urmas Reitelmann, palun! Aitäh, härra eesistuja! Lugupeetud ettekandja! Ma tulen tagasi selle veidi poliitilise malaka maiguga rahva ebaküpsuse juurde. Liitudes Euroopa Liiduga, me olime täiesti küpsed seda otsust tegema, siis pöördus rahva kvaliteet äkki ebaküpseks. Kas meie avalikus diskussioonis on kõlanud ka kunagi mõni mõistlik väide, mis kinnitaks seda ebaküpsust, või on tegemist lihtviisiliselt malakaga? Aitäh,

ümberlükatav. No on väidetud seda, et meie riikluse aeg on liiga lühike. See ei päde selle tõttu, et väga paljudes riikides, kus riikluse aeg on palju lühem

On väidetud seda, et selleks, et demokraatiaks küps olla, peab demokraatiat olema kogetud väga pikka aega. Aga kui selle väitega välja tulla, siis oleks ju nii, et

Kas nende võimalike rahvahääletuste teemade – sa vastasid siin kolleeg Breiveli küsimusele – piirang on mõistlik anda kohalikule omavalitsusele? omavalitsusele? Või siiski peaks seadus ette nägema selliseid probleeme, mis ilmselgelt varem või hiljem tekivad ja seda mõtet – noh, eelnõu koosneb neljast reast – siiski kuidagi lahti kirjutama? Kas sa näed seda, et see eelnõu võiks menetluse käigus palju konkreetsemaks muutuda? Aitäh,

tingimuseks, et siduvad rahvahääletused saaksid lubatuks või võimaldatuks, on see, et me kirjutame täpsemad üleriigilised regulatsioonid juba praegu sellesse eelnõusse sisse, siis võib seda teha.

oma poliitilise hoiaku varjamiseks, et üleüldse ei soovita nende siduvate kohalike rahvahääletuste sätestamist. Aitäh! Valdo Randpere, palun! Aitäh, lugupeetud eesistuja! Hea ettekandja! Kuna siin muu hulgas võrreldi rahvaküsitlusi ja rahvahääletusi kaasava eelarvega ja leiti sealt paralleele ja ka sina leidsid seda, siis mul läks mõte sellele, et tegelikult sellist rahvaküsitlust korraldab ju uudised" igal õhtul. Eile õhtul oli seal küsimus, kas EKRE juhtkonna sõnavõtud lõhestavad Eesti ühiskonda. 66% inimesi arvasid, et lõhestavad,

niivõrd tähtis. Ma eeldan, et te juba täna hommikul fraktsioonis arutasite selle rahvaküsitluse tulemusi, võib-olla isegi otsustasite, et muudate oma retoorikat. Kui te veel ei arutanud, siis mu küsimus on, millal te arutate ja teete sellest omad järeldused. Aitäh selle küsimuse eest! Noh, ma usun, et kõik kuulajad ja ka koosoleku juhataja on nõus sellega, et see küsimus ei puutunud antud teemasse ja vastamata jätmine sellele küsimusele ei peegelda minu ülbust küsija vastu. Aitäh

see on demokraatlik riik. Aga huvitav on see, et Eestis mõned poliitilised erakonnad, ma pean silmas konkreetselt Reformierakonda, mõned saadikud on nimetanud, et Eesti rahvast 70% on lollid või rumalad. Küsimus on praegu selles, miks on Eesti poliitilised ringkonnad, välja arvatud Eesti Konservatiivne Rahvaerakond, kes seisab demokraatia eest ja soovib rahvahääletust, sellele

See on see, et meie teame paremini ja kodanikud ei tea, selle asemel et teadvustada seda, et meie siin tegelikult oleme ju rahva teenrid. Aitäh Aitäh teile! Lubasite, et ei dramatiseeri, aga see on ikka väga dramaatiline avaldus esindusdemokraadi poolt, et

Küll aga, kuidas te vastate sellele – see on teemakohane küsimus, mida Valdo Randpere küsis –, et kui

Kõigepealt, ma ei ole nõus selle tõlgendusega, mis sa praegu mulle siin andsid, vastandades esindusdemokraatiat ja otsedemokraatiat. Aga jah, see küsimuse sisu jälle ei puutu praegu teemasse. Ma usun, et ma võin mõnes debatis, kus sellest juttu tuleb, üsna tabavalt sellest rääkida, aga praegu ei ole see teema. Aitäh

kehtinud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse kohaselt oli kohalik rahvahääletus kohaliku omavalitsuse teostamise üks vorme. Kas teil on sellest perioodist mõningaid häid näiteid tuua, kuidas kohalik elu siis korraldatud oli? Aitäh,

oma referendumikultuuri ei uuendanud kevadel toimuma pidanud abielureferendumiga. Aga mida me ikkagi selle teema tõstatamisega saavutasime, on see, et ühiskonnas palju rohkem inimesi praeguseks teadvustavad, et meil on olemas veel üks demokraatia tööriist, mida me ei ole seni kasutanud.

kaasavast eelarvest. See teles läbiviidud küsitlus on umbes sama palju haakuv selle sinu tänase ettekandega, kui see Mardi küsimus oli. Mardile sa vastasid, mulle ei vastanud.

Mis järelduse ma nüüd teen sellest, et sa mulle ei vastanud? Kas siis, kui küsimus ei sobi ja vastus ei meeldi, sa ei kommenteeri? Aga Martinile vastasid küll? Äkki ikka vastad mulle ka? Aitäh!

suvalised küsitlused, millele osa inimesi vastab ja osa inimesi ei vasta. Ma näiteks mäletan seda, kuidas omal

Meil minu teada ei ole tehtud küsitlusuuringuid selle kohta, kui palju inimesi toetab rahvahääletusi kohalikul tasandil.

Noh, eks ta võib ju mingi indikatsioon olla, kui küsimus on adekvaatne ja

Aitäh! Demokraatia üks kõige olulisemaid alusprintsiipe on kaitsta vähemusi enamuse suva eest. Kujutame siis konkreetsemalt ette, jättes TV3 kõrvale, et kui enamus inimesi ja kindlasti ülejäänud erakonnad arvavad, et laupäevase ürituse korraldas EKRE, siis ei ole mingi kunst korraldada üks rahvaküsitlus ja küsida rahva käest, kas EKRE peaks vastutust kandma selle eest, et ta võitleb vaktsineerimise vastu ja seadis ka osalised selle üritusega otsesesse viiruseohtu. See on üldine arusaam, et EKRE tegi, EKRE on süüdi. Kuidas te tõlgendaksite sellist rahvaküsitlust ja seda tulemust, mis eeldatavalt on teile ebasoodus? Kas see on demokraatlik? Aitäh! Ma kõigepealt kordan üle oma ettekande alguses väidetu, et väidetu, et viimasel ajal, viimastel aastakümnetel on eriti palju kõneldud liberaalsest demokraatiast. Sel Sel puhul toonitatakse tõepoolest, et lisaks tuleb kaitsta isiku‑ ja kollektiivseid õigusi, ka vähemuste õigusi. Aga see ikkagi ei väära demokraatia põhiprintsiipi, et see on kodanike otsustusõigus. Ja kuidas sa ikka muud moodi otsustad kui enamuse otsusega.Nii, Nii, nüüd see teine näide. Ütleme niimoodi, et see näide kehtiks tõenäoliselt kusagil autoritaarses riigis, kus korralikke rahvahääletusi korraldada ei saaks. Vaadake, demokraatlikus riigis on võimalus kodanikele selgitada, kes oli meeleavalduse peakorraldaja, ja kodanikud saavad sellest aru. aru. Kui näiteks Nõukogude Liidus oleks korraldatud selline rahvahääletus ja kogu meedia samal ajal oleks väitnud, et hoopis EKRE oli peakorraldaja, siis võib-olla oleks tõesti tulemus tulnud selline, nagu teie arvate.

Äkki sa, Jaak, seletad nendele arusaadavalt ära, mille poolest erineb TV3‑s läbiviidud küsitlus, mille preemiaks on rahaline auhind, kohalikus omavalitsuses läbiviidud rahvaküsitlusest või rahvahääletusest? Aitäh, Väga lihtne. Erineb selle poolest, et küsimusepüstitus on adekvaatne, siduva rahvahääletuse tulemus viiakse ellu, kõikidel soovijatel on võimalik hääletada neile sobiva aja jooksul.

Aitäh, austatud eesistuja! Austatud ettekandja! Sa mainisid oma ettekandes, et keegi isik väitis, et Eesti rahvas ei ole küps ei demokraatiaks ega rahvahääletuste algatamiseks ja läbiviimiseks ning see võtab vähemalt 700 aastat aega. Kas see isik

vaja. Aga ma kardan, et see isik, nimelt Ahto Lobjakas, on väga paljudele rahvaesindajatele eeskujuks. Küll aga märkis valitsuse seisukohta edastav ametnik põhiseaduskomisjonis, et Eesti ühiskond ei ole veel võrreldes Šveitsi ja Saksamaaga küps rahvahääletuseks. Ehkki ma ise sain selle valitsuse esindaja või ametniku peale suhteliselt pahaseks, oli

Urmas Reitelmann, palun! Aitäh, austatud eesistuja! Lugupeetud ettekandja! Ma teie viimasest vastusest ajendatuna küsin: kas valitsuse juures on mõni organ, mingi

Ma ütleksin kõigepealt niimoodi, et isegi see küsimuseasetus, kas rahvas on küps või ei ole, on ebaküps. Härra Valge! Rohkem teile küsimusi ei ole. Tänan! Nüüd on võimalik kuulda põhiseaduskomisjoni seisukohta. Palun, Toomas Kivimägi! Väga lugupeetud istungi juhataja! Head kolleegid! Põhiseaduskomisjon

Oudekki Loone, Paul Puustusmaa, Marko Torm ja Mart Võrklaev. Kutsutud olid algataja esindaja härra Jaak Valge ja Rahandusministeeriumi regionaalhalduspoliitika osakonna õigusnõunik Olivia Taluste.Ma kohe tunnistan, et põhiseaduskomisjonis me tegelikult selle arutelu juures päevapoliitikasse ei läinud. Mul oli kolleeg Randperega just väike diskussioon, kas me peaks hindama ühe eelnõu headust või mitteheadust, asetades selle päevapoliitikasse. See on diskussiooni koht. Mina tegelikult arvan, et seda ei peaks tegema. Osa inimesi arvab, et seda peaks tegema, aga vähemalt põhiseaduskomisjonis päevapoliitikat siia arutelusse ei toodud.Härra

Esimene põhimõtteline küsimus oli see, kas kohaliku rahvahääletuse kehtestamine eeldab põhiseaduse muudatust või mitte.

kohalikke rahvahääletusi. Siit võiks tekitada analoogia: võiks eeldada, et kui me tahame, et on kohalikke rahvahääletusi, siis ka need peaks olema reguleeritud põhiseaduses.Teine asjaolu, mis võib-olla selle poolt

See on teine asi, mis räägib selle kasuks, et ta võiks olla reguleeritud põhiseaduses. Samas, mina isiklikult ei ole seda meelt, et see ilmtingimata peaks olema reguleeritud põhiseaduses. ei ole väga palju suuremaid autoriteete kui lugupeetud õiguskantsler, kes on öelnud, et põhiseadus ei keela seadusandjal kohaliku omavalitsuse esindusdemokraatliku mudeli täiendamist vahetu demokraatia instituutidega, instituutidega, sealhulgas kohaliku rahvahääletusega. Sulgudes oli lause, et seega ei olnud kohaliku rahvahääletuse KOKS‑ist kaotamise põhjendus ehk vastuolu põhiseadusega õiguslikult korrektne. Mina

see eelnõu ei ole põhiseadusega vastuolus, kohaliku rahvahääletuse kehtestamine eraldi seadusega või kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse täiendamisega.

See vahe muutub väga väikeseks. Selles mõttes, kui rahvahääletust tõlgendada, siis pigem see võiks olla siduv. Aga

kõlab järgmiselt: "teostub demokraatlikult moodustatud esindus‑ ja võimuorganite kaudu, samuti kohaliku elu küsimustes rahvaküsitluse või rahvaalgatuse teel." Eelnõu ettepanek on lisada üks sõna: "rahvahääletus". See

kohaliku rahvahääletuse teel kohaliku omavalitsuse teostamine kuulub selle toimimise aluspõhimõtete hulka, vald ega linn ei saa riigist sõltumatult luua kohaliku rahvahääletuse korraldamiseks vajalikke õiguslikke raame.

sätestame rahvahääletuse, mis on lausa siduv. Millised siis on 79 erinevat korda? Sellest tekib üks tohutu segadus ja tohuvabohu. Nii et ilmselgelt see eeldaks oluliselt põhjalikumat raami

kas seda on vaja või mitte. Tõepoolest, möönan, et see on natukene poliitiline ja selline põhimõtteline küsimus. Üks Üks väga oluline seisukoht on see – ma usun, et kõik head kolleegid siin saalis nõustuvad sellega –, et ikkagi Eesti riigikorralduses domineerib esindusdemokraatia otsedemokraatia üle.

ebaõige, ühtegi sellist seisukohta Vabariigi Valitsuse arvamuses selle eelnõu kohta ei ole. Mis on need domineerivad seisukohad, miks Vabariigi Valitsus seda eelnõu ei toetanud? Need on tegelikult paljuski need, millele ma olen viidanud. Aga veel kord, kuna

kes valitakse vabadel valimistel neljaks aastaks. Seega näeb PS ette kohaliku elu küsimuste otsustamiseks esindusdemokraatia vormi. PS ei pruugi iseenesest välistada vahetu demokraatia instrumente kohalikul tasandil, kuid täiendavate vormide lisamise

Eelnõu algataja ei ole veenvalt näidanud, miks on sellesse süsteemi tarvis lisada siduv rahvahääletus ning kuidas mõjutab uue instrumendi lisamine esindusdemokraatial põhinevat otsustusmehhanismi."Teine

et kohaliku rahvahääletuse kehtestamine eeldaks oluliselt laiemat lahtikirjutust seaduse tasandil, et see oleks kohaldatav ja arusaadav ühtemoodi kõigis 79 omavalitsuses üle Eesti ja ühe sõna lisamine siia ei ole selleks piisav.

et Eestis domineerib esindusdemokraatia otsedemokraatia üle ja see on põhiseaduse nii säte kui ka mõte. Lõpuks

Üks selge argument on analüüsida seda eelnõu ja toodud seisukohti nii siin saalis kui ka põhiseaduskomisjonis sellesama KOKS‑i revisjoni raames.

Põhiseaduskomisjon, ma arvan, et eelnõu algatajale üllatuseks, tegi järgmised menetluslikud otsused. Esiteks, teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 26. oktoobriks. Otsus oli konsensuslik. Teiseks, teha ettepanek eelnõu esimene lugemine lõpetada.

Sa, Toomas, oled ise valitsuspartei esindaja ja oled ka põhiseaduskomisjoni juht, kes on

et meie ühiskond ei ole nii küps, kui on Šveits. Kas sinu seisukoht on ka selline, et Eesti ühiskond ei ole küps, nii küps, kui on teised ühiskonnad? Aitäh!

palju näitena toodud Šveitsil ja mitmel Euroopa Liidu riigil. Selles mõttes ei saa me seda eitada, et ikkagi see riik, kus me olime sunnitud aastakümneid olema, ilmselgelt ei võimaldanud demokraatia arengut sel määral nagu nendes riikides, kus sellist okupatsiooni ei ole olnud. Nii et ilmselgelt see periood on olnud lühem.Teiseks, mina ei oleks nii resoluutne, et Eesti ühiskond ei ole küps. Ma ütlen veel kord, et see ei ole minu hinnangul kindlasti põhiargument. Veel kord: see, et Vabariigi Valitsus ei usalda rahvast, on absoluutselt väär seisukoht. Küsimus ei ole selles. Põhiküsimus on ikkagi selles, et Eestis domineerib esindusdemokraatia otsedemokraatia üle, ja see tuleneb põhiseadusest. Kui me tahame pöörata selle ratta hoopis teistpidi, siis me peame tõepoolest ühel hetkel jõudma ikkagi põhiseaduse muutmiseni. Sellisel juhul me saame sellise paradigma muudatuse teha.

Aitäh, hea eesistuja! Hea ettekandja! Mul on väga lihtne küsimus. Lugesite algul ette komisjoni istungist osavõtjad. Minu suureks üllatuseks – äkki te oskate selle lahti seletada

tegeleb Rahandusministeerium? Minu loogika järgi võiks see olla pigem Justiitsministeerium või midagi sellist. Miks

võimaluse eest küsida või kommenteerida! Siin on vaidlusaluseks küsimuseks kujunenud see, kas valitsus on väljendanud seisukohta, kas Eesti ühiskond on küps või mitte, ja kas see mitteküpsus oli eelnõu vastu olemise peamine põhjus. Mina olen humanitaarteadlane ja minul on nõrkus tsitaatide vastu. Ma tsiteerin protokollist valitsuse esindajat: "Samas tihti eeskujuks toodud Šveits ja Saks[a]maa on väga pikaaegse demokraatia kogemusega ning Eesti ühiskonna küpsus ei ole veel päris samaväärne. Eestis võib siduvate tulemustega rahvahääletus/rahvaalgatus tuua kaasa samuti võimalusi kohaliku omavalitsuse elanike demagoogiliseks ärakasutamiseks poliitilise võitluse huvides. See on peamine põhjus, miks Vabariigi Valitsus ei toetanud eelnõu (400 SE)." Mul on küsimus ka: ka: äkki te oleksite nõus korrigeerima oma väidet selle kohta, et minu väide küpsuse kohta oli puhtalt poliitiline? Aitäh, lugupeetud küsija! Ma nüüd rõhutaks ka seda, et ei ole päris samaväärne. Sa ise seda praegu ütlesid. Ma arvan, et sellega me peame küll nõustuma, sellega me peame küll nõustuma, et see ei ole päris samaväärne, mis on Šveitsis, vaadates seda ajalugu, kust me tuleme. Nii et ma ei näe põhjust enda väidet vähimalgi määral ümber lükata. Ma usun, et sa nõustud sellega. Sa ütlesid, et ei ole samaväärne, tsiteerisid seda Vabariigi Valitsuse esindaja seisukohta. Seda ma möönan,

see saal toetab põhimõtteliselt siduvat kohalikku rahvahääletust, siis eeldaks see võib-olla kohaliku rahvahääletuse seadust. Ka see on mõttekoht. Variant B on tõepoolest reguleerida põhjalikumalt kohaliku omavalitsuse korralduse seadust. Aga üks sõna on ilmselgelt ebapiisav.

Me mööname, et see teema on diskuteeritav ja sellepärast ka põhiseaduskomisjoni seisukoht oli erinev sellest, mis oli Vabariigi Valitsusel. Ma arvan, et te võiksite seda hinnata ja tunnustada, et meil on julgust otsustada ka teistmoodi. Aga mismoodi ja kuidas see edasi läheb – siin ma ei taha küll mingeid veksleid välja anda. On terve rida asju, mida peaks kaaluma. Kõige loogilisem oleks minu hinnangul tõepoolest sellesama KOKS‑i revisjoni raames seda diskussiooni jätkata ja neid seisukohti-argumente põhjendada ja kaaluda, kas oleks mõistlik sinna see lisada või mitte. Kui lisada, siis loomulikult oluliselt

Kujutage ette sellist olukorda, et Tartu Ülikool laseb oma ustest välja arsti, kirurgi. Kas ta on küps? Jah, ta õppis selgeks ameti, tal on kõik, mis vaja on. Ta on küps. Ja siis talle öeldakse, et meil ei ole sinu jaoks opiruumi, vaata, siin on köögilaud, eks ju, ja leivanuga, hakka sellega töötama. Tähendab, ärge ajage segi. Rahvas on küps, aga selleks, et ta oma küpsust saaks tõestada, on vaja luua süsteem, milles see küpsus on teostatav. See tähendab, et iseenesest rahvaküsitluse idee on ju väga huvitav ja seda tasuks kasutada. Aga kas te olete valmis praktilisteks olukordadeks? Näiteks mingi Näiteks mingi Pelgulinna laulukooriselts initsieerib, algatab rahvaküsitluse teemal, et ehitame kuskile Pelgulinna lauluväljaku. Ma olen kindel, et suvalise idee toetuseks võib leida inimesi. Nad koguvad allkirju, pärast viiakse läbi hääletamine ja võetakse vastu otsus, et siduv hääletamine ja ehitame. Selleks tuleb muuta üldplaneeringut, selleks on vaja tellida projekt, selleks on vaja läbida kõik detailplaneeringu etapid, selleks on vaja leida raha linna eelarvest ja selleks on vaja läbi viia kõik riigihanked nagu kord ja kohus. See tähendab, et idee võib olla ilus ja hea, aga majanduslikult ta ei tööta.

Lihtsustan situatsiooni. Oletame, et kohaliku omavalitsuse valimistel on kaks poliitilist jõudu, üks saab 60% toetust, teine saab 40%. Programmid on erinevad. See, kes sai enamuse, hakkab teostama oma programmi. Sellest 40%‑lisest toetajaskonnast leitakse lihtsalt algatajate grupp, nad viivad läbi küsitluse. See ei ole hääletamine, sellest võtavad osa need, kes on sellest asjast huvitatud. See tähendab, et ühe grupi sees, mis on juba esmalt vähemus, leidub veel väiksem grupp, mida toetab veel väiksem grupp, ja ta võtab vastu siduva otsuse, mis on kohustuslik sellele 60%‑lisele See olukord on täiesti absurdne. See tähendab, et rahvahääletus on iseenesest huvitav seda tasuks arendada, aga selleks on vaja väga tõhusat, väga efektiivset mehhanismi, mis seda toetaks ja väldiks suvalisi rumalusi.

Austatud eesistuja! Austatud kolleegid! Siin on arutatud, kas kohaliku omavalitsuse tasandil on ikka mõttekas küsida inimeste arvamust ja

kohalik omavalitsus peab seda võimu teostama vastavalt rahva vajadustele ja huvidele. See tähendabki ju seda, et valla‑ või linnavalitsus peab lähtuma elanikkonna huvidest ja soovidest. Ja kuidas teisiti siis seda huvi ja soovi teada saada kui mitte just nimelt küsitluste teel.

Täiesti kindlalt võin väita, et vähemalt 90% nendest, kes neil kohtumistel käisid, toetasid seda ideed. Küsitluste järgi me teame ju, et 70–80% meie ühiskonnast toetab seda.Siin seda.Siin ei ole küsimus mitte selles, et vastanduks kuidagi esindusdemokraatia ja otsedemokraatia. Vastupidi, need täiendavad teineteist. Siin ei ole mitte mingisugust vastuolu. Seda enam, et ka meie põhiseaduse § 1 sätestab, et kõrgeim võim riigis on rahvas. Kui rahvalt ei küsita, kui poetakse ainult esindusdemokraatia selja taha, siis demokraatia kui selline päris lõplikult ikkagi ei teostu. Täpselt samamoodi, nagu siin eelkõneleja tõi välja, kui on valimised, üks jõud saab 60%, teine 40% ja siis korraldatakse rahvahääletus ja selle 60% saanud, valimised võitnud seltskonna mingisuguse seisukoha vastaselt rahvas toetab hoopis midagi muud, millegi ehitamist või mida iganes, mida ei olnud selle võitnud erakonna programmis, siis tegelikult just nimelt see ongi demokraatia. Kui inimesed hääletavad, ega nad ei anna sellega sajaprotsendilist heakskiitu mõne erakonna või kohaliku valimisliidu lubadustele, vaid see on hoopis laiem. Kui nüüd rahvas otsustab, siis kõik võivad ju osaleda, kõik võivad ka oma vastuhääle anda, aga kui rahvas otsustab nii, siis see, just nimelt see ongi demokraatlik. Meil oli omal ajal põhiseaduses ette nähtud rahvaalgatus, presidendi valimine. Eesti oli kuni president Pätsi võimupöördeni üks demokraatlikumaid riike maailmas põhiseaduse järgi. Kahjuks see õigus kaotati ära ja seda õigust ei antud tagasi ka Eesti taasiseseisvumisel. Küll aga oli meil alguses kohalike referendumite või hääletuste, küsitluste läbiviimise võimalus. Seegi 1999. aastal kaotati. Palun lisaaega. Palun! Kolm minutit. luua ... Siin on esitatud kahtlusi, kas see on vajalik ja mõttekas ja kas juba niigi ei piisa nendest valimistest. Ma võin tuua teile väga suurepärase näite omaenda kodulinnast, mis nüüd enam linn ei ole, mis on peale Aga seoses haldusreformiga tehti referendum, rahvaküsitlus või kuidas seda nimetada. Praeguse, kehtiva KOKS-i järgi ei ole see siduv. Küsimus oli, kas soovite liituda Saue linna ümbritsevate valdadega: Kernu, Saue, 75% Saue linna elanikest vastasid: ei, ei soovi. 75% on nii suur enamus, et seda ei ole võimalik kahtluse alla panna. On täiesti üheselt selge, milline on rahva soov, nii nagu ka KOKS‑i § 2 ütleb, et millised on rahva vajadused, huvid ja soovid. Vastavalt Võimul olid Isamaa

siis kui valimised olid just äsja ära olnud, kohalikud valimised, siiski sõideti rahva tahtest lihtsalt üle ja ei arvestatud sellega. See on üks väga hea näide minu meelest selle kohta, kuidas tuleb ikkagi just nimelt küsida kohalikelt elanikelt arvamust, seisukohti, soove ja kuidas kohalik omavalitsus peab nendega ka arvestama. Vastasel juhul me lihtsalt mängime demokraatiat, demarkeerime seda, aga tõelist sisu sellel ei ole. Olen ka mina täiesti seda meelt, nii nagu õiguskantsler välja tõi, et siduva rahvahääletuse sisseviimine KOKS‑i ei nõua põhiseaduse muudatust, vaid põhiseadus annab selleks ka võimaluse. See on vist § 56, mis ütleb, et rahvas teostab oma võimu valimiste ja hääletuste kaudu. Sellest täiesti piisab. Põhiseadus ei

sellest piisab, mingisugust vastuolu ei ole. Loomulikult, Eesti rahvas on piisavalt valmis ja piisavalt tark, et ise otsustada oma asju. Me oleme suutnud ka oma riigi luua ... Aeg! Aeg! ... peale 50‑aastast okupatsiooni. Kuidas me ei ole siis suutelised selliseid asju otsustama? Aitäh! Sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 400 esimene lugemine lõpetada. Oleme esimese lugemise lõpetanud. Määran muudatusettepanekute esitamise tähtajaks 9. novembri kell 17.15. Meie kolmas päevakorrapunkt on Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud noorsootöö seaduse muutmise seaduse eelnõu 411. Ettekande teeb algatajate poolt Indrek Saar.

huvitegevusest, et lastelt ei võetaks ära neile armsaid ringe ja trenne, kus nad on harjunud käima või kus nad tahaksid käia. Me teame, et Eestis on 2017. aastast rakendatud riigi täiendavat toetust selle jaoks, et pakkuda võimalikult paljudele lastele võimalust leida endale sobiv huviring, saada osa huviharidusest. Selle jaoks nägi riik alates 2017. aastast ette täiendavalt 15 miljonit eurot.Kui vaadata kogu raha, mida kohalikud omavalitsused ja perekonnad ise huvitegevusse panevad, et 15 miljonit eurot on tegelikult pigem väike summa. Erinevatel hinnangutel on see kindlasti alla 10%, võib-olla isegi ainult 5% kogu sellest rahast, mis sellesse valdkonda panustatakse. Aga see efekt, mida see täiendav riigipoolne rahastus tõi, on märkimisväärne. Kui enne selle meetme käivitamist oli huvitegevusega hõlmatud Eestis 48% 7–19–aastastest lastest, siis see meede tõi esimeste aastate jooksul, kui ta toimis, huvitegevusse juurde 30 000 last. Kasvcirca30%. Ehk mõeldes selle peale, kui paljud lapsed tänu sellele said täiendavalt võimaluse pääseda huviharidusele ligi, näeme, et seda raha kasutati väga efektiivselt.Seda

oma lemmikringis või ‑trennis käia, sõnamurdlikult nende perekondade suhtes, aga ka kohalike omavalitsuste suhtes, kellele on antud lubadus, rääkimata huvihariduse korraldajatest, juhendajatest, teenusepakkujatest, kes sellega on seotud ja kes tänu sellele on uusi võimalusi ja kohti huvihariduses ja huvitegevuses loonud. Lisaks sellele, et huviharidus on oluline selleks, et lapsed saaksid oma võimed välja arendada, arendada, on paljud eksperdid, nii huvihariduse valdkonna kui ka laste vaimse tervisega tegelevad eksperdid, juhtinud tähelepanu, kui oluline praegusel ajal on lapse võimalus osaleda huvihariduses ja huvitegevuses. Selles situatsioonis, kus me näeme, et vaimse tervise mured koroonakriisi ja sellega seotud piirangute

või taastuda nendest vaimse tervise muredest, mida see kriis on endaga kaasa toonud. Aitaks just nimelt huvihariduses ja huvitegevuses osalemine. ei tohiks praegu minna kärpima laste võimaluste arvel. Sellepärast on sotsiaaldemokraadid selle seaduseelnõu esitanud. Mõte on, et järgmisel aastal ei tohiks huvitegevusele antavate riigi vahendite hulk väheneda. See ei pane riigile kohustust neid summasid suurendada, kuigi elukalliduse tõusuga kaasas käies oleks seegi elementaarne, et need vahendid vähemalt elukalliduse tõusu võrra suureneksid.

nii meie kodanikud kui ka kohalikud omavalitsused, keda riik tahaks heade partneritena käsitada, võiksid evida usaldust ükskõik millise järjekordse koostööpakkumise suhtes, mida riigi poliitilisel tasandil pakutakse, olgu see näiteks kultuuriranits või mõni muu muidu iseenesest tervitatav initsiatiiv? Aga kui usaldust selle suhtes, et see on pikemaajaline, et see kokkulepe peab, ei ole, siis vaevalt on seda ka lihtne ja tulemuslik oma partneritega koos jõustada. Sellepärast on teie ees seaduseelnõu, mis paneks kohustuse mitte vähendada seda rahanumbrit, mille riik on siiamaani eelarves eraldanud. Ma palun teid väga, et te seda toetaksite, sest laste arvel koonerdamine, eriti tänases olukorras, on juba kirjeldatud põhjustel kindlasti väga vale samm riigi poolt. Jaak Juske, palun! Aitäh, austatud istungi juhataja! Hea Indrek! Nagu sa ütlesid, see väga vajalik meede ja toetus järgmise aasta eelarves väheneb 4 miljoni euro võrra.

Me võime ainult aimata, mis juhtub. Tagasiside on ju olnud mõnevõrra erinev, eks sõltuvalt ilmselt ka sellest, milline oli kohalikus omavalitsuses kuni kohalike valimisteni võimul olnud poliitiline jõud.

Aga kindlasti julgen prognoosida, et nii mitmedki omavalitsused vähendavad neid neid vahendeid, mis seni on läinud huvitegevuse toetuseks, suure tõenäosusega just nimelt neid vahendeid, mis on tulnud riigi käest. Kuna me teame, et see

maaomavalitsused sellest rahakärpest ka rohkem pihta, sest nad saidki lapse kohta oluliselt rohkem raha kui suure asustustihedusega ja suured omavalitsused, kus huvitegevuse korraldamine on lihtsam ja odavam. Eks me tegelikku tulemust näeme siis, kui hakkavad valmima uue aasta eelarved. Nüüd on valimised läbi ja kohalikel omavalitsustel surve öelda, et elu on lill, mõnevõrra väheneb. Kohalikud valimised on alles nelja aasta pärast. Kõik

ära, peaks nüüd, kui omavalitsuse tulud on mõnevõrra suurenenud, kindlasti leidma lisaraha eelkõige huvitegevuse toetuseks. Nende vastas on majanduskomisjon, kes ütleb: "Kuulge, teedeehitus on niivõrd palju kallimaks läinud, me oleme juba 30 aastat rääkinud mingitest objektidest, mis tuleb korda teha, ja me siiamaani ei ole suutnud seda teha. Miks me peaksime selle raha võtma ära investeeringutest, kui riik selle raha võttis ära huvitegevusest?" On täiesti loogiline tulemus, et huvitegevus ja lapsed suuremal või vähemal määral kannatavad, sest riik on andnud signaali: ei ole hullu midagi, seda raha võib vähendada. raha võib vähendada. Eks me näeme seda eelarvete pealt, juhul kui me seda seadust vastu ei võta. Ma väga loodan, et me võtame selle seaduse vastu ja eelarveid ei vähendata. Aga eks elu näitab, mis juhtuma hakkab. Kui me võtame puhtalt proportsionaalselt, siis seda raha, mis läheb kohalikele omavalitsustele huvitegevuse toetuseks, on 14,25 miljonit. Kui me võtame sellest 4 miljonit ära ja teame, et selle 14,25 miljoni eest on juurde tekkinud 30 000 huvihariduse ja huvitegevuse kohta, siis võime prognoosida, etcirca10 000

kes ei pruugi enam oma lemmikringi või ‑trenni järgmisel või ülejärgmisel aastal jõuda. Nii et mõelgem selle peale, kas see 4 miljonit on seda väärt, et tuhanded lapsed ei saaks enam tegelda sellega, mis on oluline nende

Kas see on seda väärt? Mina ütlen, et kindlasti mitte. Palun seda eelnõu seega kindlasti toetada. Viktoria Ladõnskaja-Kubits, palun! Lugupeetud Indrek Saar! Te ise olite kultuuriminister siis, kui oli saavutatud kokkulepe, sisuline ja rahaline kokkulepe valitsuse tasemel. Seal käsitleti nii haridusministeeriumi kui ka Kultuuriministeeriumi panust

siis sa pead pakkuma ka mingisugust alternatiivi. Kas see alternatiiv tundub teile loogiline? Ei, ma ei ole sellest alternatiivist aru saanud. Neid jutte on olnud säänseid ja määnseid nende arutelude käigus, aga tegelikkuses ei ole küll Riigikogule ühtegi ühtegi alternatiivi tutvustatud. Valdav väide on olnud see, et kuna kohalike omavalitsuste tulud niikuinii kasvavad, las nad siis võtavad sealt. Muud sisulist alternatiivi ei ole olnud. Hea Hea kolleeg viitas siin kahe ministeeriumi koostööle. See minister, kellega koos me seda kunagi valitsuses tegime, on ka hetkel saalis Jürgen Ligi näol. Haridusministeerium on see, kes loomuldasa huvihariduse eest vastutab, ja sellepärast oli haridusministeerium see, kes seda programmi rakendama asus. Väljatöötamise initsiatiiv oli küll jah pigem Kultuuriministeeriumi käes. Aga ma arvan, et see on valdkond, mis puudutab väga otseselt mõlema ministeeriumi vastutusala. Kui me räägime Kultuuriministeeriumi ...

Ma võin ju proovida. Aga kultuuriministri ja Kultuuriministeeriumi roll peaks kindlasti selles olukorras olema juhtida tähelepanu sellele, mida see pikemas perspektiivis tähendab meie kultuuri kultuuri arenguperspektiividele ja sellele järelkasvule, kes seda kultuuri edasi kandma peaks. Mul on väga kurb meel, et nii nagu paljudes muudes asjades ei tea me selles küsimuses kultuuriministrist suurt midagi.

Aitäh, härra aseesimees! Hea Indrek! Mulle tundub, et me väga palju räägime rahast ja väga vähe räägime mõjust lapsele ja noorele, mis puudutab huviharidust ja huvitegevust. Suvel toimunud haridusfoorumil räägiti pikemalt ja põhjalikumalt sellest, kui suur mõju huvitegevusel on laste ja noorte üldpädevuste arendamisele, eriti sellistele pädevustele nagu väärtuspädevus, sotsiaalne pädevus, suhtluspädevus. See on kõik see, mida võib‑olla peaks andma ka kool, formaalharidus, aga mitte alati ei anna. See, mis väljaspool kooli toimub, avaldab väga suurt mõju isiksuse arendamisele, lisaks vaimsele tervisele, millest sa ka oma ettekandes rääkisid. Äkki sa saaksid natukene mõtiskleda, vastates minu küsimusele sellel teemal, kas me loome noortele ja lastele piisavalt võimalusi nende üldiste pädevuste arendamiseks või on ikkagi asendamatu roll selles huvitegevusel? Aitäh,

Mõlemal on oma plussid ja oma miinused. Aga on rõhutatud seda, et just sotsiaalsete oskuste seisukohast on väga oluline väljaspool kooli toimuv. Ehk selle jaoks, et laps ja noor saaks välja arendada oma sotsiaalseid oskusi, on hea, kui ta proovib neid oskusi erinevates keskkondades, erinevates

jäänud millegipärast natuke kõrvaltvaatajaks või tegemist on lausa koolikiusamise juhtumiga, siis kui ta läheb koolist välja või teise juhendaja juurde, teise keskkonda,

kui nad vaatavad tagasi enda noorusele ja nende käest küsitakse, mis aitas neil sellest perioodist läbi tulla või kuidas nad on oma valdkonnas nii edukad või mis on olnud see juhtmõte, mis neil raskel hetkel elus ikka meelde tuleb, tihtipeale

Robootikaga ei ole Eestis nii kaua tegeldud, nii et neid, kes robootikaringi juhendajat meenutaksid, praegu väga palju ei ole, aga ma olen kindel, et tulevikus meenutatakse ka neid või tehnikaringi juhendajaid. Kindlasti on täpselt samasuguseid näiteid.

mõne miljoni ulatuses. Te tõsimeeli räägite lapse elu muutvatest otsustest. Aga pöörduks struktuuripoliitika poole. Katsuge Katsuge vastata küsimusele. Siin on jutt 4 miljonist, mille pärast te võitlete, 13 miljardi juures. Kelle tegevus see olemuslikult on: kas see on tsentraalne või omavalitsuslik tegevus? Kui palju selleks tegevuseks eraldavad raha huvitegevuseks siis – omavalitsused? Pange kaalud paika: kes olemuslikult tegelikult seda asja korraldab ja kui palju ta sinna raha paneb võrreldes teie 4 miljoniga? Aitäh, Aitäh, hea kolleeg! See on suurepärane küsimus, mis näitab seda, et sa minu ettekande alguses ei olnud saalis või vähemalt sa ei kuulanud, mida ma rääkisin. Poole pealt diskussiooni sekkudes tundub alati, et mõnda aspekti on liiga vähe käsitletud. Ma sisuliselt alustasin oma ettekannet sellest, et eri hinnangutel, võttes kokku selle raha, mida panevad kohalikud omavalitsused ja mida panevad perekonnad ise huviharidusse ja huvitegevusse,

panustab, moodustab kogu sellest rahast, mida panevad niikuinii ka omavalitsused ja lapsevanemad huviharidusse ja huvitegevusse.Aga seda enam on hea võrrelda, kui suur efekt on sellel olnud. Vabandust, kolleegid, kes te kuulasite algusest peale, ma pean oma vanale heale kolleegile, kellega koos me seda meedet kunagi tegime, rääkima need asjad ära, mis tookord rääkimata jäid.

Loomulikult, huvitegevuse kohta on erinevaid näiteid, nii nagu ka spordis. Ma ei väida, et kõik huvialad ja hobid, mis inimesel on ja mis ta lapsepõlvest kaasa on saanud, on alati kasulikud.

kvaliteetselt. Selle meetme mõte on see, et see, mida juhendajad pakuvad lastele, oleks nii kvaliteetne harjutus kui ka kvaliteetsed teadmised sellest, kuidas tulevikus neid oskusi rakendada. Riho Breivel, palun! Ilma hariduseta, ilma noorsoo kasvatuseta jääb tulevik nii kitsaks, et meil ei ole mõtet pärast ka midagi kaitsta ega millegi nimel võidelda. Siin on muidugi seesama küsimus, et

Eesti mure, tegelikult on järjest rohkem ka Euroopa tasandil tõdetud, et kui me vaatame, kuivõrd oluline roll isiksuse arengus on tegelikult huviharidusel ja huvitegevusel

Kui Eesti oli Euroopa Nõukogu eesistuja, siis oli mul võimalus ministrina nende teemadega paremini kurssi saada. Ka Euroopa tasandil tõdeti seda,

ei oma valdav osa neist treeneritest mitte mingisugust kutset. Samal ajal, kui me mõtleme kui lapsevanemad, siis me eeldame, et kui laps läheb trenni, siis me anname ta inimese kätte, kellel lisaks sellele, et tal on mingi arusaam inimese kehaehitusest ja sellest, kuidas lihased töötavad, töötavad, on mingisugused pedagoogilised kvaliteedid. Aga selle jaoks, et siin kvaliteedis edasi liikuda, ongi vaja süsteemset lähenemist.See See riigi osa ongi olnud mõeldud selle jaoks, et seda süsteemset lähenemist järk-järgult üles ehitada. Sest pange tähele, sellest 15 miljonist on 500 000 eraldatud huvitegevuse ja huvihariduse juhendajate või korraldajate katusorganisatsioonidele just nimelt selle kvaliteedipoole edendamiseks. Seda selleks, et me jõuaksime selleni, et on võimalikult palju koolitusi ja võimalikult palju suudetakse hinnata ka seda kvaliteeti, mida juhendajad vastavas valdkonnas suudavad lastele pakkuda, alates kõige elementaarsemast, sissejuhatusest pedagoogikasse, kuni oma valdkonna spetsiifiliste arendustegevuste ja koolitusteni välja. Õnne Pillak, palun! Aitäh, hea istungi juhataja! Lugupeetud ettekandja! Ma loodan, et te samasuguse innukusega seisate laste huvihariduse toetamise eest ka Tallinnas alanud koalitsiooniläbirääkimistel, kus tegelikult on ju selle probleemi tuum.

erahuvialakoolidele on, ütleme, eelarves 200 000 ette nähtud, aga seda ei kasutata ära. Mida te Tallinnas teete selleks, et see raha jõuaks kõikide lasteni ühtemoodi, vaatamata sellele, millises huvialakoolis nad käivad? Jaa, sellega ma olen väga nõus, et ei tohi vahet teha mitte omandivormi järgi, vaid tuleb vahet teha sisu järgi. Aga aeg-ajalt on nad omavahel mingil määral sõltuvuses. Ehk kohalikul omavalitsusel on lihtsam kvaliteeti kontrollida sellega,

Selle meetme probleem ei ole mitte Tallinnas. Vaadake, suurtes omavalitsustes, eriti Tallinnas, on lapsele reeglina tagatud nii kättesaadavus, valikuvõimalused kui ka võimalus otsida seda kvaliteeti, mida tahetakse, sest Tallinnas on lihtsalt mitmekesisus loomuldasa niivõrd suur. Probleem on pigem just nendes piirkondades, kus on hajaasustus. Vaatame seda rahaaeraldust, ilmestamaks seda, milles me kokku leppisime, selle jaoks et tasakaalustada neid võimalusi ja anda lastele võimalikult võrdsed võimalused – kuigi me saame aru, et need kunagi päris võrdsed olema ei saa.

Seevastu Saaremaa, kus elab 30 000 inimest, saab üle poole miljoni. Kui te nüüd panete need proportsioonid kokku, siis te näete, kelle jaoks see täiendav meede on eluliselt oluline ja kelle jaoks see on

erivajadustega lapsed, kus on mingid sotsiaalsed probleemid, et pakkuda võimalust saada kindlasti sellele huvitegevusele võimalikult lihtsalt ligi. Aga palju olulisem on ta just nimelt maapiirkondadele, kus kogu selle asja korraldamine on kordades kulukam ja keerulisem. Seega, tuum ei ole mitte Tallinn, tuum on huvitegevuse kättesaadavus ja mitmekesisus ning see kipub paraku rääkima maapiirkondade kahjuks. Mihhail Stalnuhhin, palun! Aitäh, härra juhataja! Lugupeetud ettekandja! Mul on tehniline küsimus. Kaks korda on eelnõus selline säte, et toetus ei tohi olla väiksem võrreldes eelmisel eelarveaastal eraldatud toetuse suurusega. Kui see on arvuliselt sama, mis oli eelmisel aastal, siis see ei ole väiksem ja peaks vastama sellele tingimusele. Samas, ilma inflatsioonita me ei ela ja kui see on olnud aasta jooksul mingi 3% või 5%, siis on ju selge, et selle konkreetse summa väärtus on väiksem. Kommenteerige, palun! Nagu ma ka enne ütlesin, ideaalis peaks see summa ju kasvama vähemalt elukalliduse tõusu võrra, aga praegu on selle eelnõu mõte ikkagi ära hoida halvim. Halvim on see, et riik käitub sõnamurdlikult nii laste, nende perekondade, kohalike omavalitsuste kui ka huvitegevuse korraldajate suhtes ja võtab lihtsalt jupi raha ära. Mis iganes poliitiline kinnisidee see siis on, et ilmtingimata peab kärpima ja just nimelt nende arvel, kes on hetkel kõige haavatavamad.Aga loomulikult mulle näha, et me arutame selle üle, kui palju oleks raha juurde vaja selle jaoks, et me 63% hõlmatud laste asemel jõuaksime 80%‑ni. Mulle väga meeldiks, et me arutaksime niipidi, ja mitte tehes seda ainult elukalliduse võrra, siis võiks äkki neid vahendeid juurde panna ja mõelda, kuidas seda veel targemalt ja efektiivsemalt teha, et ka kvaliteedipoolega kiiremini edasi liikuda. Eduard Odinets, palun! asemele? Küsiksin sinu hinnangut sellele asjale, mida minu arvates asemele pakutakse, ehk kultuuriranitsa programmile. Just sellest räägiti kevadel, kui me siin arutasime riigi eelarvestrateegiat, et ärge muretsege, ärge külvake paanikat, lapsed ilma kultuurikogemuseta ei jää. Me teame väga hästi, et ise kogetud kultuur on väga tihti allikaks just mingi huviala valikul või huvitegevusse minekul. Mis sa arvad, kas see kompensatsioonimehhanism, mida riik praegu pakub, väga oodatud ja väga suure aplombiga alustatud,

No 1 miljon eurot on parem kui 0 eurot. Aga kui see puhtalt aritmeetiliselt koolilaste arvu vahel ära jagada, siis me saame vist seitse eurot. See on nii nagu selle suure pensionitõusuga, mida siin üks aasta tehti. Lubati suurt pensionitõusu ja siis pärast pensionärid küsisid, et miks te meid mõnitate. Aga no alguseks asi seegi. Ma ei tea, kuidas seda kavatsetakse rakendada. Nagu ma enne juba Viktoriale vastates tõdesin, pole ju ka ministrit, kelle käest küsida, mis plaan on. Aga iseenesest on see hea mõte. Minu mure sellega seoses on see, et kui see paigutub konteksti, kus sa võtad kõigepealt sellelt, et lapsed saaksid ise huviringis käia, seal laulda, tantsida, teatrit teha

see mõjub täiesti vale signaalina: ärge ise tehke, minge vaadake, kuidas teised teevad. Kuigi vaatama muidugi peab, eks sellest õpitakse väga palju ja see on väga oluline. Aga riigi signaalina on see täiesti absurdne. See lohutab ilmselt küll väga väheseid lapsi ja lapsevanemaid. Teine asi, mis minu arust on läinud täiesti valesti selle asja puhul. Ma võin eksida,

valdav osa asjaosalisi poleks osanud uneski näha, et keegi hakkab seda kärpima –, lüüakse esimesel võimalusel kärbe sisse, et siis selle kultuuriranitsa rahaga peaks kuidagi teistmoodi olema? Tuleb järgmine poliitiline idee

järgimises. Seda usaldust uuesti üles ehitada on ikka väga keeruline.

paraku mitmed omavalitsusjuhid ütlesid selgelt enne valimisi – ja ma tean, et mitmed neist jätkavad võimu juures –, et nad ei näe varianti, kuidas nad suudaksid kogu selle raha eelarves asendada. Jällegi, ma ei saa seda

me just rääkisime sellest, et tegelikult võiks sellesse valdkonda raha juurde panustada. Me räägime praegu, et meil on isegi selle 15 miljoni lisandumise korra ainult 63% lastest

Kui me oleme alles 63% peale selle täiendava meetmega jõudnud, siis tuleks sinna vahendeid juurde leida. Kohalikud omavalitsused on olnud väga tublid ja püüdnud sellesse valdkonda panustada. Kui riik võtab raha vähemaks, siis paratamatult on ka võimalus seda summat suurendada või samal tasemel hoida oluliselt kehvem. Me võime teoreetiliselt mõelda ju igasuguseid asju, seda, et kohalikud omavalitsused suudavad kõik selle 4 miljonit ära tasandada, aga ka see tuleb millegi arvel. Loodetavasti mitte kõige kriitilisemate asjade arvel, aga see tuleb kindlasti ka siis, kui see ära tasandatakse, millegi arvel. Võib-olla selle tõttu jääb mõnel lapsel mõni teine asi tegemata, mida muidu kohalik omavalitsus oleks suutnud sellele lapsele pakkuda. Õnne Pillak, palun! Aitäh! Selles mõttes jään, lugupeetud ettekandja, eriarvamusele, et Tallinnas on ka rohkem lapsi ja kui sellest ligi 30 000 lapsest linn toetab vaid 10 000 last ja 20 000 ei toeta, siis see on probleem, sest teistes omavalitsustes nii drastilist vahet ei ole, omavalitsused ei tee vahet mujal kui Tallinnas.Aga ma küsin teie arvamust. Mis te arvate, kuidas on parem ka antud toetuse puhul, kas see toetus peaks liikuma omavalitsusele ja omavalitsus siis otsustab, milliseid lapsi ja kuidas ta toetab, või see toetus võiks näiteks pearahana

nimega Laine Jänes, hilisem Randjärv, kes kultuuriministrina selle huvitegevuse toetusega tuli. Siis taheti minna seda nii-öelda pearahasüsteemi pidi. Aga see jooksis kinni ja selles kokkuleppele ei saadud. Kui me 2015 koalitsioonilepet sõlmides selle kokkuleppe saime ja 2015–2016 hakkasime läbi läbi rääkima nii huvitegevuse korraldajatega, noorteühendustega kui ka kohalike omavalitsustega, kuidas seda kõige targem teha oleks, siis me jõudsime üsna laiale konsensusele selles, selles, kuidas me suudaksime lahendada kõige teravamat probleemi. See on kättesaadavuse ja mitmekesisuse probleem, et lapsel oleks mingigi valik. Kõik lapsed ei lähe korvpallitrenni, kuigi mulle korvpall väga meeldib, kõik lapsed ei ole ilmtingimata vaimustuses rahvatantsuringist, kuigi ka rahvatants on mulle väga südamelähedane. Aga neil peab olema mingisugune elementaarne valik. Seda valikut on jällegi hajaasustuses palju keerulisem tagada kui suures linnas. Sellepärast ma jään eriarvamusele selle probleemi tuuma puhul. See meede on loodud selle jaoks, et kuigi me lõpuks ei ole keegi teistega päris võrdsed, siis meil võiksid olla võrdsed võimalused. Eriti tahame seda, et laste puhul need võrdsed võimalused oleks loodud, kuigi meie elu teeb käänakuid ja elud ei ole täpselt ühesugused, aga võimalused võiksid olla loodud võimalikult võrdsed. Antud juhul me räägime huvitegevusest. See sai disainitud, punkt üks, võrdsete võimaluste loomiseks ja on seega väga regionaalpoliitiline meede.

kui sa tahaksid tegelikult tehnoloogiaringi teha, sest kutid nokitseksid hea meelega mingit tehnikaala, nad ei ole valmis minema teatriringi või ka kergejõustikutrenni. Puudujääk võib olla see, et lastel ei ole varustust, alates sellest, et ei ole ketse jalga panna, et trenni minna. Puudujääk võib olla transpordiprobleem, mis on maal väga terav. Vaadake Eesti ühistransporti praegu. Vallad suudavad kooliliinid ära tagada, aga see, mis toimub ühistranspordis väljaspool hommikust ja õhtust koolibussi [sõiduaega], on katastroof. See tahab väga palju lisavahendeid selle jaoks, et noor saaks peale kooli kuhugi huviringi minna, eriti kui see huviring ei ole selles omavalitsuses, kus ta igapäevaselt koolis käib.

Kohalik omavalitsus on see, kes kohapeal suudab näha, kus on kõige suurem puudujääk ja kuhu on vaja ressurssi suunata, mitte et Tallinnast tulevad tähtsad ametnikud ja ütlevad, et nüüd kõigile panete ühtemoodi. Lisaks sellele väike nüanss: igale lapsele pearaha. Kõik saaksid võrdselt raha. Aga pange tähele, et kõik lapsed on erinevate võimalustega. See tähendab seda, et osa lapsi läheb selle raha eest kolmandasse või neljandasse ringi, aga osa lapsi ei saa selle väikese raha eest ka sinna esimesse.

Huvitegevus ja huviharidus on laiemalt võttes täiesti selgelt kultuuriküsimus, sest sellega luuakse ju alust ja baasi edasiseks nii rahvuskultuurile kui ka tippkultuurile, ilma selleta see paraku hääbuks. Selles suhtes on äärmiselt arusaamatu, et valitsus

õpetajad, kes annavad professionaalset haridust, see on aluseks, et minna edasi õppima muusikaakadeemiasse jne. Ka nemad kannatavad selle valitsuse raha vähendamise tõttu, sest omavalitsused peavad ju muusikakoole üleval ja seda erineval tasemel. Mis sa arvad sellest ideest, kui muusikakoolid viia huvihariduse alt

muusikaharidus on olnud läbi aastate väga hea. Me näeme sedasama selles probleemide võrgus, mida ma siin enne kirjeldasin, mis puudutab meie teadlikkust näha, mis roll on huvihariduse õpetajal, kas ta on siis näiteringi juhendaja, viiuliõpetaja või tehnikaringi juhendaja, milline roll tal tegelikult lapse võimete ja tema sotsiaalsete oskuste arendamisel on, kuidas ta pedagoogina ja samal ajal ka ühe valdkonna spetsialistina suudab ennast arendada ning kuidas teda motiveerida seda tegema ja mida see eeldaks kogukonnalt ja riigilt.On selge, et need palgad, mida me juhendajatele oleme aastaid maksnud ja mida tihtipeale on peetud paratamatuseks, ei ole tegelikult piisavad selle jaoks, et süsteemselt kvaliteeti tõsta. Me näeme, et väga paljudes kohtades, kui kui 30–40 aastat juhendajana töötanud inimene jääb pensionile, siis ei ole enam kedagi asemele saada, sest keegi ei ole valmis 600–700 euro eest tegema tööd, mille puhul me eeldame, et inimene on esiteks oma valdkonna tipp-professionaal ja teiseks ka pedagoog. See on probleem. Selle üle, milline peaks olema see struktuur, kus näiteks muusikakoolid toimetavad, võib vaielda pikalt ja põhjalikult. Aga ma loodan, ja seda meedet luues oli see ka üks lootusi, et just nimelt see nii-öelda kvaliteedipoole raha, mis läheb nendele valdkondlikele katusorganisatsioonidele, aitab seda diskussiooni teadlikult edasi viia ja leida need kokkulepped, mis on parimad selle jaoks, et tõepoolest see kvaliteet ja järelkasv tagada. Loomulikult, kui me sellest valdkonnast raha ära võtame, siis see ei aita kvaliteeti edasi arendada, kindlasti mitte.

Marko Šorin, palun! Tänan, aseesimees! Hea eelnõu tutvustaja! Ei ole kahtlust, et teemavaldkond on teile väga tuttav ning kättesaadavus Tallinnas ja kusagil mujal Eestimaal võivad tähendada kardinaalselt erinevaid asju. Aga just tulenevalt sellest, et te teemat väga hästi valdate, on mul küsimus. Vähemalt kahel korral te suunasite justkui kriitikanoole kultuuriministri või ‑ministeeriumi poole. Selle tõttu palun täpsustage, millise ministeeriumi haldusalas tegelikult on see eelarverida, mille üle me päris pikalt diskuteerinud oleme. Tänan,

Aga ei saa lisamata jätta, et kui me vaatame, kuidas see meede algselt loodi, siis said kõik aru, et huviharidus ja huvitegevus on valdkond, mis tegelikkuses puudutab mõlemat ministeeriumit. Loomulikult võib võtta sellise silotornihoiaku ja öelda, et see on teise ministri vastutusala, mul ei ole siin midagi öelda. Aga mõtleme, mis valdkonnas töötavad kõik

mille peal nii meie kultuuri kui ka sporti tulevikus edasi arendatakse. Sellepärast peaks olema kõikide ministrite asi, aga eriti kultuuriministri asi juhtida valitsuses sellele tähelepanu, et selliseid kärpeid ei tohi teha, kui me vähegi hoolime sellest, mida me oleme deklareerinud muu hulgas oma põhiseaduse preambulis. Jaak Juske, palun! Austatud istungi juhataja! Hea Indrek! See oli enne suurt suve, kui valitsus asus eelarvet kärpima. Me võime vaielda, kas need kärped olid vajalikud või mitte, kuid see on fakt, et haridusvaldkonna kärped algasid noorte spordi‑ ja huviharidustoetusest. Samal ajal põhjendas valitsus seda kärbet sellega, et tuleb leida raha õpetajate väga oodatud palgatõusuks. Indrek, millest see räägib, kui valitsus alustab eelarvekärpeid noorte arvel, ja kuidas sa hindad seda, et vähemalt osaliselt tuleb õpetajate palga tõus noorte arvel?

et teha valitsusele ettepanek mitte kärpida laste arvel, siis väga paljud õpetajad kirjutasid sinna alla ja olid väga väga solvunud, et neile pakutakse palgatõusu justkui laste huvitegevuse ja huvihariduse arvel. Ma arvan, et see on vale. Kui me vaatame, mida õpetajate palkadeks pakutakse, siis näeme, et ka see ei ole kaugeltki mitte piisav, kui me tahame tagada õpetajate järelkasvu ja tahame hoida õpetajate usku ja usaldust, mis viimastel aastatel sai üles ehitatud, et et ka poliitilisel tasandil on olemas konsensus, et on teatav palgatase, mida me lähiaastatel soovime saavutada, ja see on palgatase, mis pikkadeks aastateks peaks minimaalselt jääma. Ehk see on see, et ükski õpetaja ei saaks alla Eesti keskmise palga ja õpetajate keskmine oleks vähemalt 120% Eesti keskmisest. Me paraku näeme, et üks aasta jäeti vahele. me võime aru saada, et me keegi ei teadnud, millises majanduskeskkonnas me oleme ja mis palgad teevad aastal 2021. Seda oli selle kriisi alguses tõepoolest väga raske ennustada. Nüüd me teame, et sellel aastal palgakasv ei ole mitte seisma jäänud, keskmine palk ei ole isegi taandunud, vaid see on kasvanud üle 7%. Järgmine aasta kasvab teist samapalju. Ja meie pakume õpetajatele tegelikult ainult poolt sellest rahast, mida nad loomuldasa minimaalselt peaksid järgmisel aastal palgana saama. Ma ütlen "minimaalselt", sest tegelikult tuleks sinna veel 7% otsa panna, et liikuda edasi selles suunas, mis on kokku lepitud õpetajate palgataseme Kui kogu selle asja juures, kus niigi nööritakse ja tehakse vigurit, sest tegelikult ei peeta palgaleppest kinni, võetakse see raha veel laste arvel, siis on see ikkagi ääretult küüniline. Midagi küünilisemat on raske välja mõelda. Toomas Järveoja, palun! Aitäh, hea juhataja! Lugupeetud ettekandja! Mulle jääb mulje siin saalis, et kohalikud omavalitsused üldse ei vastuta oma tegevuse eest. Pool aastat tagasi olin veel juht ühes Lõuna-Eesti omavalitsuses.

Kuigi ma arvan, et ega see ei tee kohaliku omavalitsuse elu lihtsamaks, kui on vaja sinna vahendeid leida. Ma tean, et Elva vallas on tänu riigi poolt täiendavalt tulnud vahenditele avatud mitmeid uusi ringe selle meetme vahendite raames ja loodud lastele uusi võimalusi

kes tegeles sellega väga süsteemselt. Paljud Eesti omavalitsused on sealt ideid käinud korjamas ja püüavad nii mõneski asjas tegelikult analooge rakendada.

Õnne Pillakul oli selline klassikaline mõtte, et anname kõigile täpse pearaha –, te kohaliku omavalitsuse esindajana maapiirkonnast teate, et see tegelikult ei aita ju neid probleeme lahendada. Sest siis juhtub see, et et need, kellel niigi on võimalusi, saavad natukene võimalusi juurde, ja nende jaoks, kellel ei ole võimalusi, ei muutu praktiliselt mitte midagi. Võib ka seda teha, aga see ei ole tegelikult võib-olla selle kõige akuutsema probleemi lahendamine. Aga sõltumata sellest,

püüdke üles leida need lapsed, kes millegipärast siiamaani ei ole jõudnud huvitegevusse, ja meie anname selle jaoks täiendavalt raha. Nüüd ütleb riik, et leidke ikka need lapsed üles, aga tehke seda kõike mingitest teistest vahenditest, sest meil on vaja siin näidata, et me kärbime eelarvet. Helmen Kütt, palun! Suur aitäh, austatud eesistuja! Lugupeetud ettekandja! On väga tänuväärne, et kolleeg Henn Põlluaas tõi lauda ja arutellu ka õpetajate palgad huvihariduses, tõsi, muusikakooli näitel.

küsivad, et kuulge, sellest juurdekasvust, mis on, me peame osa saama, sest elukallidus on tõusnud. Me kõik teame, et osas valdkondades on see tõusnud hüppeliselt, mitte lihtsalt inflatsiooni jagu. Vaadates energiahindade kallinemist, me näeme, et mitte ainult

Kui lõpuks on küsimus, kas koolimaja on köetud ja lamp põleb või me suudame pakkuda lastele huviharidusteenust, nagu me viimastel aastatel oleme teinud,

Aitäh! Rohkem küsimusi ettekandjale ei ole. Saame minna kaasettekande juurde. Kutsun siia kultuurikomisjoni liikme Viktoria Ladõnskaja-Kubitsa. Palun! Ei, täna pikendust ei ole palutud, nii et kella üheni on istungiga aega. Ma enne ettekannet juhin kõigi tähelepanu, et pärast istungit toimub veel IPU ehk Parlamentidevahelise Liidu juhatuse valimine, nii et kui meil istung kell üks läbi saab, siis ärge ära jookske. Palun, Viktoria! Austatud Riigikogu! Minu ülesanne on kanda ette, mis toimus kultuurikomisjonis eelmisel teisipäeval, 19. oktoobril. Juhataja Aadu Must oli kohal, komisjoni liikmetest [olid kohal] Helle-Moonika Helme, Viktoria Ladõnskaja-Kubits, Heidy Purga, Indrek Saar Eduard Odinetsi asendusliikmena, Üllar Saaremäe, Timo Suslov Margit Sutropi asendusliikmena, Jaak Valge, Aivar Viidik Signe Kivi asendusliikmena, Kristina Šmigun-Vähi ja Marko Šorin. Kohale olid kutsutud ka Haridus‑ ja Teadusministeeriumi noorte- ja andepoliitika osakonna juhataja Riin Tamm ja õiguspoliitika osakonna juhataja Raina

ja rohkem oli küsimusi ja sisulisi vastuseid ka. Aga ikkagi lühidalt ütlen, et ta tutvustas eelnõu eesmärki toetada noorte osalust huvihariduses ja huvitegevuses ning vältida olukorda, kus riigi täiendavat toetust võiks hüppeliselt vähendada. Saar lisas, et huvitegevusse jõuab jätkuvalt ainult 63% lastest, aga eesmärk võiks olla 90%.Raina Loom tutvustas Vabariigi Valitsuse seisukohta – nüüd siis tähelepanu! –, mis ei toeta algatatud eelnõu. Seletuseks öeldi niipalju, et valdkonna eest vastutajana peab Haridus‑ ja Teadusministeerium huvihariduse rahastamist väga oluliseks, on püüdnud vahendeid säilitada ning kavandanud tegevusi, mis huvihariduse kriisist välja tooks. Valitsuse seisukoht on koostatud koostöös Rahandusministeeriumiga ja arvestades kriisisituatsiooni kärpevajadustega. Rahanduspoliitiliselt on kokku lepitud, et eelarvesummades ei saa seoseid luua üksikküsimuste lõikes. Sellisel juhul peaks vaatama haridusvaldkonda tervikuna. Kohalikud omavalitsused on kriisi ajal riigile toeks tulnud, et leida oma võimalikest varudest huvihariduse rahastamiseks täiendavat raha. Senine rahastamise skeem on institutsioonipõhine ning on teadmata, kas huvihariduse raha jõuab vahetult ka lasteni.Nii. Nii. Seoses viimase lausega küsis Kristina Šmigun-Vähi üle, kas vastab tõele, et huvihariduse raha ei ole kohalikel omavalitsustel sihtotstarbeliselt kasutatud. Tuleb tõdeda, et Riin Tamm siiski täpsustas, et vahendeid ebakorrektselt kasutatud ei ole. Isegi kui need indikatsioonid olid, siis need said lahendatud.

Heidy Purga tundis huvi, milline on olnud omavalitsuste tagasiside. Purga küsis, kas nende sisuline tegevus on saanud kannatada või on leitud alternatiive ning kinnitatud, et mudeli muudatusega sisu ja kvaliteet ei kannata. Riin Tamm vastas, et Eesti Linnade ja Valdade Liidu esindajatest on moodustatud töörühm ning tänaseks on koos käidud kolmel korral. Eraldi on kohtutud omavalitsusametnikega, kes raha jagamisega tegelevad. Mitmed omavalitsused väitsid, et saavad algatatud tegevused oma eelarvesse tõsta. Lisaks on toimunud arutelu olemasoleva rahajagamise mudeli muutmise üle. Osapooled on mudeli muutmist toetanud, kuna see on kohmakas ning ei vasta ootustele. Kui võtta kokku, siis põhimõtteliselt räägiti sellest, et on vaja täiendav analüüs teha ja selleks on moodustatud ka töörühm. Indrek Saar küsis, kas omavalitsused ei suuda kolmes valdkonnas – sport, kultuur, tehnoloogia – valikut pakkuda, et mitmekesisust peab piirama. Riin Tamm kinnitas, et see on väiksemates piirkondades tõepoolest keeruline. Välja on tuldud ka ettepanekuga korraldada e‑huvikool, kuna robootikaringi ei ole võimalik kohapeal läbi viia õpetaja puudumise tõttu. Õpetajate järelkasvu teema oli mitu korda mainitud. See on tõepoolest väga keeruline probleem ja sellega tegeleb kultuurikomisjon mitte ainult selle teema kontekstis. Ka e‑võimalustest oleme rääkinud korduvalt. Kahjuks pidi ka selle teema valguses seda teemat uuesti tõstatama. Indrek Saar küsis, kuidas raha vähendamine aitab kaasa mitmekesisuse suurendamisele. Riin Tamm vastas, et esiteks on võimalik huviringe koostöös katusorganisatsioonidega nutikamalt korraldada, ja teiseks, mitte midagi ei tulnud. Oli veel terve rida küsimusi, protokollist saab täpsemalt vaadata, aga põhimõtteliselt kõik need küsimused puudutasid kas omavalitsuste korraldatud teenuseid huvihariduse valdkonnas või näiteks konservatiivne erakond rõhutas seda,

ja tehti ka ettepanek eelnõu tagasi lükata. Selle ettepaneku poolt oli 6 inimest: Aadu Must, Heidy Purga, Timo Suslov, Aivar Viidik, Kristina Šmigun-Vähi ja Marko Šorin. Vastu oli 3: Viktoria Ladõnskaja-Kubits, Indrek Saar ja Üllar Saaremäe. Erapooletuid oli 2: Helle-Moonika Helme ja Jaak Valge. Aitäh! Suur tänu! Küsimusi ma ei näe. Saame avada läbirääkimised. Nüüd on niimoodi, et meil täna istungi pikendamist ei ole. Jaa, kuna nagunii me täna ei jõua läbirääkimistega lõpuni ja me hääletamiseni ka ei jõua, siis ma ei alusta läbirääkimisi, vaid lükkan need homse istungi algusesse. Küll aga teen ma ära saalikutsungi, sest pärast istungi lõppu me peaksime hakkama IPU hääletust tegema.